**Šeks, Vladimir (HDZ)** Sad ćemo nekoliko točaka o razrješenjima i imenovanjima. Prvo: - Prijedlog odluke o razrješenju člana Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije, predlagatelj: Vlada RH Vlada je predložila ovu odluku sukladno člancima 11. i 12. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji. Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Državni tajnik u Ministarstvu kulture Zoran Šikić. Izvolite. **Šikić, Zoran** Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Prema Zakonu o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji HINA-i Hrvatski sabor na prijedlog Vlade imenuje i razrješuje članove Upravnog vijeća. Član Upravnog vijeća Vladimir Lulić koji je imenovan iz redova zaposlenika HINA-e sporazumno je na osobni zahtjev raskinuo radni odnos pa Vlada predlaže Hrvatskom saboru njegovo razrješenje.